133/1. Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u “Mehanizmu zajednice za civilnu zaštitu“, hitni postupak, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 379 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Ivica Buconjić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvolite. **Buconjić, Ivica Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice u sudjelovanju Republike Hrvatske u mehanizmu zajednice za civilnu zaštitu čijom provedbom se očekuje daljnje ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje i 17. siječnja 2009. u Bruxellesu Karl Falkenberg, ravnatelj Opće uprave za okoliš Europske komisije. Potpisivanje predmetnog memoranduma nastalog iz suradnje Republike Hrvatske i Europske zajednice na području sprječavanja, odnosno ublažavanja posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa, posebice pri planiranju i provedbi mjera za zaštitu od potresa, poplava, požara, onečišćenja, radioloških opasnosti, industrijskih katastrofa koja je započeta potpisivanjem i potvrđivanjem Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u financijskom instrumentu za civilnu zaštitu. U cilju daljnje uspješne suradnje, povećanja broja aktivnosti, te poglavito u cilju potpune harmonizacije sustava zaštite i spašavanja Republike Hrvatske sa sustavom civilne zaštite Europske unije. Potrebno je ovim zakonom potvrditi Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u “Mehanizmu zajednice za civilnu zaštitu“. Dakle, potvrđivanjem ovoga memoranduma Hrvatska će postati još učinkovitija sastavnica u europskom sustavu zaštite od civilnih katastrofa. Provedba ovog zakona neće zahtijevati dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna RH. Hvala lijepa. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanje Republike Hrvatske u mehanizmu za civilnu zaštitu. Na samom početku želim naglasiti da u ovom mehanizmu sudjeluje 30 od toga znači sve članice Europske unije plus Norveška, Island i Lihtenštajn. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. rujna 2008. godine donijela je odluku o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u mehanizmu za civilnu zaštitu. Temeljem dobivene punomoći, ravnatelj Uprave za zaštitu i spašavanje dana 17. prosinca 2008. godine potpisuje Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u mehanizmu zajednice za civilnu zaštitu, a ravnatelj Opće uprave uprave za okoliš Europske komisije potpisao je istu 16. siječnja 2009. godine. Glavni cilj donošenja ovog zakona jeste potvrđivanje Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice u sudjelovanju Republike Hrvatske u mehanizmu zajednice za civilnu zaštitu čijom provedbom se očekuje daljnje unapređenje međusobne suradnje na području sprečavanja, odnosno ublažavanja posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa, posebice planiranju i provedbi mjera za zaštitu od potresa, poplava, požara, onečišćenja, radiološke opasnosti i industrijske katastrofe. Pored navedenih razloga postoji potreba da se aktivnost na ovom području regulira dvostranim ugovorom, Memorandumu o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice. Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u mehanizmu zajednice za civilnu zaštitu utvrđuje se pitanje u svezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske uvjeti na suradnju i prevencijama katastrofa te suradnju u području uzajamnog obavještavanja prijetećih katastrofa, nastalim katastrofama i njihovim posljedicama. Suradnja u području obrazovne zaštite, spašavanju i pružanju pomoći te razmjene znanstvenih i tehničkih informacija važnih za zaštitu katastrofa. Uvjeti koji su primjenjivi na sudjelovanju u programu obuke, uključujući zajedničke tečajeve, vježbe te sustav razmjene, radionice, … /Govornik se ne razumije./ … pilot projekte, koordinacijske timove i stručnjake. Pristup uslugama Centru za monitoring i informiranje, zajedničkim komunikacijskim i informacijskim sustavom u izvanrednim situacijama, potpori u dobivanju pristupa opremi i prijevoznim sredstvima uključujući i pružanje dodatnih prijevoznih sredstava potrebitih za osiguranje brzog reagiranja u izvanrednim situacijama, većih razmjena kao i drugih aktivnosti. Sukladno svemu gore navedenom, klub HDZ-a podupire ovaj zakon. Hvala. Hvala lijepa. Imamo i još jednu prijavu za pojedinačnu raspravu, poštovani zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo. Ma evo, sasvim kratko, obzirom da je riječ o zakonu koji problematizira, odnosno tretira materiju koju mislim da trebamo prihvatiti i da de facto u njoj nema nikakvih spornih stvari i da usvajanje ovog zakona će uvelike doprinijeti boljoj i prevenciji, ali isto tako i potrebnom suzbijanju eventualnih prirodnih katastrofa. Međutim, uvijek kad dobijemo dokument koji u sebi nosi ovaj naziv i sadržaj iz područja civilne zaštite, nekima od nas, a meni osobno otvaraju se i neka pitanja. Međutim, ja moram isto tako kazati da sam očekivao, obzirom na one koji su potpisali ovaj sporazum da ćemo danas, jer ja bih volio više pitati ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, nego državnog tajnika ono što me interesira. Ali isto tako moram i reći da sam i očekivao da ćemo danas imati predstavljanje novog ravnatelja, ne ravnatelja, nego državnog tajnika za međunarodne integracije, bar je tako predstavljen gospodin Faber. Ali mislim da će mi gospodin Buconjić, s obzirom da njih nema moći odgovoriti na ta pitanja. Prvo, čini mi se ključno pitanje. U ovom zakonu stoji da nisu potrebna dodatna sredstva. E sad obzirom, što sve tretira ovaj zakon od zajedničke edukacije, obuke, zajedničkog informacijskog sustava, izmjenu informacija, dakle očito je da će za to bit potrebna nekakva, ne nekakva, nego značajna materijalna sredstva. Ja znam da je predviđeno da se ovaj segment iz područja civilne zaštite financira u sklopu sporazuma koji je potpisan 2007. godine, dakle o financiranju i financijskom instrumentu civilne zaštite, ali ja nisam siguran da su sredstva za to bila osigurana i da su ta sredstva bila uplaćena. Prema tome, ukoliko to nije, onda bi, možda se i nešto u međuvremenu izmijenilo, onda bi to trebalo navesti. To mi se čini ono jedino sporno. Međutim, isto tako bih sad iskoristio priliku, što je zapravo sa sustavom civilne zaštite u užem smislu riječi? Mi definitivno imamo zakon koji je zastario, koji ne odgovara zahtjevima ni vremena ni onoga što nekakvi suvremeni trendovi i u prirodi i u klimatskim uvjetima itd., itd. zapravo nam nameću. Interesira me i to je zapravo ključno moje pitanje, u ministarstvu, odnosno u državnoj upravi razmišlja o razvoju sustava civilne zaštite u onom užem smislu kakvog sada zakon poznaje ili će se ostat na ovom konceptu koji se sada razrađuje, a pustiti da civilna zaštita kao organizacija izumre? Mislim da je to ključno pitanje jer onda to daje jednu sasvim drugu dimenziju, dimenziju Upravi za zaštitu i spašavanje. Ono što vjerujem da hrvatsku javnost također interesira i tu ću završiti, a to je da li je za razliku od ranijih protupožarnih sezona Uprava za zaštitu i spašavanje stavljena u funkciju? Možda će se nekome činiti ovo pitanje glupo, banalno, ne znam kakvo, ali se sjećamo da smo imali u proteklim turističkim sezonama protupožarnim ili požarnim sezonama situacija kada nismo na telefon mogli dobiti dežurne na 112 i kad su ljudi koji vode ovaj sustav bili na godišnjem odmoru. Neću, znamo svi o čemu govorim, da sad ponovo ne otvaram to pitanje. dakle zapravo interesira što će se desiti sa civilnom zaštitom? Da li imamo uopće taj koncept obzirom da imamo taj zastarjeli zakon? Hvala lijepa. Dakle, nije sporno da će se ovaj zakon podržati i da ga treba podržati. Zahvaljujem. Repliku ima poštovani zastupnik Zdenko Franić. Primjerice Republike Hrvatska je rijetkih zemalja koja nema učinkoviti plan djelovanja u slučaju nuklearnog udesa. Mi imamo dva zavoda koja se bave tom problematikom Državni zavod za zaštitu zračenja i Državni zavod za nuklearnu sigurnost. nemaju operativu koja bi trebala biti stavljena u funkciju u slučaju stvarnog udesa. To treba načiniti civilna zaštita, ali nažalost interakcija među te tri institucije je vrlo, vrlo slaba ako ne i nepostojeća. I nadamo se da će prilikom ove rekonstrukcije Vlade, a prema dostupnim informacijama i prema zahtjevima sa HITRO-rez se ta dva zavoda spojiti u jedan, kako bi barem taj jedan budući zakon valjda učinkovitije surađivao sa civilnom zaštitom i zaista načinio učinkovit plan i program djelovanja u slučaju nuklearne nesreće, jer se Republika Hrvatska ponaša pomalo autistički kao da 30 kilometara zračne linije od Zagreba ne postoji nuklearka, a što više ta nuklearna elektrana elektrana jest u 50%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske. Pa pretpostavljam da Republika Hrvatska ima i direktne ovlasti da intervenira u sigurnost toga objekta. Ali povratno treba onda i napraviti infrastrukturu na vlastitom teritoriju da se to sve provede u skladu sa međunarodnom praksom i propisima. Hvala. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku ima zastupnik Šime Lučin. Ma kolega Franiću vi ste sasvim u pravu. Ali vi ste samo dotakli jedan segment koji bi se može kazati da se rijetko dešava ali kada se desi onda je to stvarno katastrofa. Međutim, mene više brine što ja imam osjećaj i nekakva saznanja da mi nismo u tom segmentu i uvjetima kada je poplava i kada su recimo veliki požari. Evo recimo, ovakvi sporazumi podrazumijevaju ne znam da je u Mađarskoj nekakva poplava 'jel, da vi možete na osnovu ovog sporazuma ne znam 10 ili 5 tisuća vreće. Mene interesira da li na skladištima civilne zaštite postoji materijal itd.? Dakle, to je ono pitanje funkcioniranja civilne zaštite. 'Jel vidite ja sam uvjeren da nama segment civilne zašite i ovog ako hoćete ne lošeg koncepta koji nije dobro razrađen, dakle upravljanja, uprave za zaštitu i spašavanje funkcionira nama se ne bi dešavale nesreće tipa Kornata. Ili kada bi se desile onda bi na to imali jasne i promptne odgovore. A ne i nakon dvije godine zapravo povlačili tu priču još i jednostavno porodicu onih koji su tamo poginuli, a i širu hrvatsku javnost ostavljali u najmanjoj mjeri u nedoumici. Mislim da bi se ovom problemu konačno konačno sustavno posvetiti i taj sustav izgraditi u cjelini. Jer živimo u malo čudnim vremenima. Dakle, neću spominjati terorizam itd. spominjat ću ono što nam se sve češće dešava, a to su Evo imali smo sada, hvala Bogu nekakve lagane potrese, ne daj Bože nečega ozbiljnijeg. Jednostavno mi moramo na takve izazove biti spremni i odgovorni, a čini mi se da nismo. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. I još ćemo čuti jednu raspravu, poštovani zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je nacrt Prijedloga Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u mehanizmu zajednice za civilnu zaštitu s Konačnim prijedlogom Zakona. Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u mehanizmu zajednice mehanizmu zajednice za civilnu zaštitu nastavak je suradnje Republike Hrvatske i Europske zajednice na području sprečavanja, odnosno ublažavanja posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa, posebice pri planiranju i provedbi mjera za zaštitu od potresa, poplava, požara, onečišćenja, radiološke opasnosti, industrijskih katastrofa koja je započeta potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske i financijskom instrumentu za civilnu zaštitu što je bilo vidljivo iz Narodnih novina broj Državna uprava za zaštitu i spašavanje još od 2005. godine ugrađuje europske standarde u svoje djelovanje. Iskustva su se stjecala između ostalog redovitim aktivnim sudjelovanjem na radnim sastancima i stručnim forumima, gdje je prikupljena najbolja europska praksa. Ravnatelj za Državnu upravu za zaštitu i spašavanje gospodin Trut je još kao zamjenik ravnatelja promovirao kvalitetu hrvatskog sustava za zaštitu i spašavanje. Trebalo bi se spomenuti da je Republika Hrvatska bila domaćin od velike civilne terenske vježbe "IDASA 2007." u okviru NATO-a čak i prije punopravnog članstva Republike Hrvatske u NATO-u koja je održana u svibnju 2007. godine. Ta vježba bila je jedna od najvećih civilnih vježba ikada održana u okviru NATO saveza. Takav proaktivnu pristup na i u okvirima Europske unije rezultirao je da je Republika Hrvatska ima razvijenu suradnju sa Europskom civilnom zaštitom. Prvo sudjelovanje tima Republike Hrvatske Državne uprave za zaštitu i spašavanje na terenskoj vježbi EU "Humorix" 2008.

U konzorciju s Njemačkom saveznom agencijom za tehničku pomoć i Upravom za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije Državna uprava za zaštitu i spašavanje prijavila se na tender Europske komisije glavne Uprave za zaštitu okoliša i planiranje provođenje civilne obuke za module civilne zaštite koja je dobivena na natječaju i uspješno se provodi već nekoliko mjeseci. Zbog svega toga treba pozdraviti daljnje razvijanja suradnje i povećanje broja aktivnosti, te poglavito u cilju potpune harmonizacije sustava zaštite i spašavanja Republike Hrvatske sa sustavom Civilne zaštite unije i potrebno je potvrditi ovaj Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u mehanizmu za civilnu zaštitu što je sukladno članku 18. Zakona o sklapanju međudržavnih i međunarodnih ugovora koje su regulirane u naše zakonodavstvo. Izvršavanje Memoranduma o razumijevanju neće zahtijevati dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna, jer su ona već planirana pri Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje u 2009. godini. Zbog svega gore ovdje izrečenog smatram da je dobro prihvatiti ovaj prijedlog zakona i ja ću ga prihvatiti. Hvala lijepo. Hvala gospodine zastupniče. Evo ovim i zaključujem raspravu o ovom Konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju Memoranduma. A o samom prihvaćanju konačnog prijedloga glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.